Sad idemo po predviđenom dnevnom redu dalje, slijedi: - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji u borbi protiv prekograničnog kriminala, drugo čitanje, broj P.Z. Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85 Ustava RH i čl. 207. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Na temelju navedenog članka 207. Poslovnika propisano je da se zakoni kojima se u skladu s Ustavom RH potvrđuju međunarodni ugovori, donose u pravilu u jednom čitanju. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, čl. 197. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Državni tajnik Žarko Katić, izvolite. Poštovani g. predsjedavajući, poštovani gđe zastupnice i zastupnici. RH i Mađarska su zaključile 3. listopada 2008. g. Sporazum između Vlade RH i Vlade R. Mađarske o borbi protiv prekograničnog kriminala koji je objavljen u Narodnim novinama-Međunarodni ugovori br. 4 iz 2009. g. Suradnja dvije države u borbi protiv kriminala sukladno odredbama navedenog Sporazuma iz 2008. je, je, pokazala se uspješnom i odvija se sukladno propisanim pravilima. Međutim, tijekom ovih 15 godina primjene Sporazuma, ukazala se potreba za proširivanjem i za osuvremenjivanjem područja bilateralne suradnje na ovom planu, imajući u vidu međunarodne trendove pojave novih te porasta broja i kompleksnosti postojećih vrsta kaznenih djela. Odredbe trenutno važećeg međunarodnog ugovora potrebno je prilagoditi kako bi policijski službenici dviju zemalja, što bolje, uže i uspješnije surađivali u svakodnevnom obavljanju policijskih poslova. Osim toga i obzirom da su Hrvatska i Mađarska članice EU potrebno je uskladiti odredbe važećih međunarodnih ugovora u području policijske suradnje s preporukama Vijeća EU br. 915 iz 22 22 iz od 9. lipnja 2022. g. o operativnoj suradnji tijela kaznenog progona. Operativnom suradnjom ovih tijela obuhvaćene su situacije u kojima tijela kaznenog progona jedne države članice djeluju na državnom području druge države članice u kontekstu prekograničnih i drugih transnacionalnih djelovanja između dvije ili više država članica, kao što su, primjerice, prekogranične potjere, prekogranični nadzor i zajedničko ophodnje ili druge zajedničke operacije. Samim time, prekogranična suradnja tijela kaznenog progona ključna je za uklanjanje sigurnosnih prijetnji i osiguravanje pravilnog funkcioniranja šengenskog područja. Cilj izmjena Sporazuma iz 2008. g. koji je pred vama je brisanje postojećih ograničenja kojima se stvaraju prepreke i koje otežavaju provedbu prekogranične potjere na državnim područjima ugovornih stranaka te područje provedbe zajedničkih graničnih ophodnji. Prekogranična potjera je neophodni operativni instrument za suradnju tijela kaznenog progona bez kojih počinitelji kaznenih djela mogu prijeći granicu i iskoristiti promjenu teritorijalne jurisdikcije i nepostojanje kontinuiteta djelovanja tijela kaznenog progona. Proširenjem područja provedbe zajedničkih graničnih ophodnji stvaraju se uvjeti za sprječavanje i otkrivanje prekograničnih kaznenih djela te se time odgovara na izazove za operativnu suradnju tijela kaznenog progona koja proizlaze iz stalne i sve veće mogućnosti ljudi, roba i usluga. Poznato je da kriminalne mreže iskorištavaju nepostojanje kontrola na unutarnjim granicama EU odnosno Šengenskog prostora, kako bi ostvarile svoje kriminalne aktivnosti, a zajedničke ophodne i druge operacije vrijedan su alat za suzbijanje svih vrsta prekograničnog kriminala. Time je RH početkom 2022. g., dakle ove godine inicirala sklapanje sporazuma između Vlade RH i Vlade Mađarske o izmjenama i dopunama Sporazuma iz 2008. o suradnji u području prekograničnog kriminala, a sve u cilju jačanje suradnje uspostavljene ovim Sporazumom te usklađivanje njegovih odredbi sa preporukama Vijeća koje sam maloprije spomenuo. Osim nacrta teksta Sporazuma, dakle na hrvatskom i engleskom jeziku izrađen je i tada i prijedlog Odluke o pokretanju postupka za sklapanje sporazuma. Sam Sporazum, dakle ovaj koji je pred vama je sklopljen 14. travnja 2023. g. u Zagrebu, a potpisali su ga u ime Vlade RH potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinovići, a u ime Vlade Mađarske ministar unutarnjih poslova Sandor Pinter. Evo, sukladno čl. 140 st. 1 Ustava RH i čl. 18. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, ugovora, HS potvrđuje međunarodne ugovore koji traže donošenje ili izmjenu zakona, međunarodne ugovore vojne i političke naravi, međunarodne ugovori koji financijski obvezuju RH. U postupku U postupku pripreme ovoga Sporazuma uvažena je većina komentara nadležnih tijela i uvrštena u tekst prijedloga odluke koja je čini sastavni dio ovoga Zakona. Posebno se pazilo na zaštitu osobnih podataka, naime, RH i R. Mađarska su države članice EU koje su preuzele Direktivu EU 280/2016 EU Parlamenta i Vijeća od 27. 27. travnja 2016. g. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od nadležnih tijela u svrhu sprječavanja istrage, otkrivanja ili progona kaznenih dijela ili izvršenja kretanju takvih, i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke vijeća 977 iz 2008. g. u svoja nacionalna zakonodavstva. Dakle čl. 5 ovog Sporazuma kojim se mijenja čl. 30 Sporazuma iz 2008. g. usklađen je s odredbama hrvatskog i mađarskog nacionalnog zakonodavstva u području zaštite osobnih podataka. Obzirom na prirodu postupka potvrđivanje međunarodnih ugovora kojim država i formalno izražava spremnost biti vezana već sklopljenim međunarodnim ugovorima kao i na činjenicu da u ovoj fazi postupka u pravilu nisu moguće izmjene i dopune teksta međunarodnog ugovora Vlada RH predlaže da ovaj prijedlog zakona se raspravi i prihvati u jednom čitanju. Evo, toliko oko ovog zakona o potvrđivanju sporazuma. Zahvaljujem na vašoj pozornosti. **Sanader, Ante (HDZ)** Imamo jednu repliku. Miro Bulj, a pardon poštovana Dalija Orešković. Državni tajniče vi niste razina kojoj bi ja mogla postaviti pitanje koje me zanima, a i to dovoljno govori o tome koliko je hrvatska država ponižena u ovom pravnom u svom dostojanstvu i u svojoj ulozi. Naime, mene zanima kako je moguće da je Vlada RH pregovarala sa vladom Mađarske o izmjeni ovog Sporazuma iz 2008. o suzbijanju prekograničnog kriminala, a da se ne dotaknemo teme Zsolta Hernadija koji je nedostupan hrvatskom pravosuđu kao osuđena osoba, kao osoba za kojom je raspisana međunarodna tjeralica i europski uhidbeni nalog. I ako RH ne može izvršiti sankciju koju su izrekli hrvatski sudovi nad čovjekom koji je upropastio hrvatsko gospodarstvo ja ne znam kome ste vi išli s ovakvim sporazumom, a kažete mijenjate nešto iz 2008. kada je onaj

Hvala lijepa. RH i Republika Mađarska svakodnevno surađuju na različitim područjima pa tako i u i policije dviju zemalja. Provedbom ovoga sporazuma iz 2008. godine ustanovljeni su određeni nedostaci posebice u svjetlu ulaska RH u Schengenski prostor od 1. siječnja ove godine i bilo je potrebno sad prvenstveno sa susjednim zemljama zaključiti ili osuvremeniti postojeće sporazume. To je ovim putem i napravljeno i Vlada smatra da ćemo ovim postići ciljeve dakle borbu protiv prekograničnog kriminala sa Republikom Mađarskom, a tako i sa ostalim susjednim i europskim zemljama. Hvala. Članak 238. ha ureda zastupnika, vaš odgovor nema nikakve veza s mojom pitanjem. Državni ste tajnik, u nekim državama funkcija državnog tajnika nešto znači, pa barem rečenicu ste mogli smislit kao neku vrstu očitovanja na ono što sam vas upitala. Zašto se izbjegava tema da Hrvatska ima bjegunca od hrvatskog pravosuđa koji je u Mađarskoj, da dvije vlade pregovaraju i bježe od ovog pitanja?

je upravljačka prava izgubila 25% onaj tko ima to ima MOL mađarska tvrtka, kriminal, korupcija, sad je pitanje evo kako je kolegica Orešković, što se poduzima sa strane vas kao onih koji radite te sporazume u zaštiti od kriminala, kriminaliteta kad je Hrvatska opljačkana ne samo krivnjom Hernadija i Mađara nego i naših. Znači ne samo Sanadera nego cijele te vlade korumpirane hobotnice HDZ-a. To bi možda bolje mogao obrazložiti gospodin Kapulica što je se dogodilo u to vrijeme kada je INA otišla u ruke Mađara. I mi sada razgovaramo o zaštiti kriminala, a nama na kriminalan način opljačkalo INU. Nama opljačkalo INU. Kako je opljačkalo INU evo kolega Kapulica vi kao zaštitnik HDZ kako je opljačkalo INU, ajde recite vi mi objasnite je li samo Sanader kriv i Hernadi.

Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Ovo pitanje kao ni prethodno nema veze sa ovim sporazumom. Ja na njega dakle u tom smislu ne mogu odgovoriti, a nekakav širi odgovor koji bi nadilazio ovaj predmet koji je pred nama bi morao trajati puno dulje i nije mu mjesto ovdje za ovom govornicom. Hvala.

tada Ive Sanadera i cijele njegove vlade. I sada niko ne zna Sanadera. Šta je sa INOM? Zbog čega je otišla u ruke MOL-a ako je bio puno manji. Mene to zanima da zaštitimo našu državu od tog kriminala najvećeg energetskog giganta koji je predat INI u ruke HDZ-ovoj vladi. Ja sam samo kolegu Kapulicu pitao da on to objasni ako zna, jel on to pročitao Ovdje je bila povreda Poslovnika, dobivate opomenu, to je četvrta nemate više pravo rasprave. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? A ne, samo malo, ako nema nitko u ime odbora onda otvaram raspravu. Otvaram raspravu,

Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji i borbama, borbi protiv prekograničnog kriminala je zapravo ekstenzija postojećeg iz 2008. godine i koji zapravo ovdje definira sukladno dakle i hrvatskom ulasku i reći ću Schengen područje mijenjaju se neke odredbe sporazuma, a pretežno se odnose na provođenje prekogranične potjere kao što prekogranična suradnja donosi dosta koristi tako i prekogranična suradnja zna biti izazovna, osobito u smislu sprječavanja dakle kriminalnih aktivnosti. Stoga će Klub SDP-a podržati donošenje Konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade RH i Vlade Mađarske o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vlade RH i Vlade Republike Mađarske o suradnji u borbi prekograničnog kriminala. Hvala vam lijepo.

Hvala vam lijepo g. predsjedavajući. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege i hrvatska javnosti, mi iz Kluba Hrvatskih suverenista smo pomno proučili ovaj prijedlog odnosno sporazum, sam sadržaj sporazuma i načelno podržavamo napore Vlade da sprječava prekogranični kriminal, posebno ovaj najteže vrste. To je doduše, mislim da dosad nismo imali takav slučaj, da je ovo prvi, prvi takav slučaj da RH, vlasti RH odnosno policija na jedan pravno regulirajuć način stvara uvjete za nesmetani progon osumnjičenika za kaznena djela za koja je propisana kazna od godinu dana i više po taksativno navedenim uvjetima u čl. 13. odnosno sporazum u čl. 3. u drugu državu, u ovom slučaju Mađarsku čak na cijelom njenom području, to je nevjerojatno, to nekad davno još u vrijeme socijalizma je bila neka odredba granice, do graničnog prijelaza najdalje može policijsko tijelo uputiti, mora završit potragu. Danas smo u schengentskom prostoru i do tog sporazuma znači koji ste sklopili ovaj u travnju ove godine policija nije mogla djelovati ako je unutar granice sa Mađarskom, 30 km unutar granice sa Mađarskom otkrila ili pokušala zaustaviti osumnjičenika za kazneno djelo dakle za koje je predviđena kazna zatvora od jedne godine najviše po našem i po mađarskom zakonu odnosno još postoje određeni uvjeti ako je pobjegao iz pritvora uhićenik ili određenih ovaj drugih ustanova i sa tog aspekta javno sigurnosnog to je jedan veliki iskorak u tom smislu da naša policija može takvog osumnjičenika proganjati na području Republike Mađarske i kad ga uhiti, dapače može čak ulaziti i u javni prostor, ne u privatne kuće, u javni prostor za vrijeme radnog vremena i kad ga uhiti normalno onda dalje ga preda ovaj procesuiranje teče prema mađarskim vlastima uz sve dokaze i sve procedure, isto tako i Mađari mogu u Hrvatskoj. I meni je razumljiva ljutnja gđe. kolegice naše Orešković ovaj na tim nižim razinama do godinu dana zatvora itd. mi doista provodimo taj aspekt borbe protiv kriminala, al ostaje taj težak teret nerealizirane pravne pravne sigurnosti odnosno blokade našeg cijelog pravnog sustava u slučaju bijega. To je dakle politička par exellence odluka koja derogira i europsko i hrvatsko pravo. sigurno da treba uložit napore maksimalne i ja vjerujem u budućnost da se to učini, odluka je takva kakva jeste, al da sad ne skrećem s teme, ostaje vam otvoreno pitanje, znači mi ćemo to podržati u interesu suzbijanja, a vi ste tu stavili jednu mogućnost da čak i zajedničke patrole policija hrvatska i mađarska u pograničnom prostoru rade u cilju suzbijanja ilegalnih migracija, nezakonitih migracija, prekršaja, teških prekršaja protiv javne sigurnosti itd. i sve to nam govori dakle da anticipirate jedno loše sigurnosno stanje koje se u budućnosti u Hrvatskoj može dogoditi, a ona je posljedica tih, tih migrantskih kretanja. Ostaje vam otvoreno pitanje, ja vjerujem da vam je to na umu, a vidim da su poticaji za to već i došli indirektno. Sličan sporazum ćete morat kad-tad napravit sa Slovencima, pa i sa Talijanima, ali onda će ostat ključno pitanje jel, to Slovenci jasno protestiraju, prije 7 dana njihov ministar je pozvao na red našeg ministra Božinovića, potpredsjednika Vlade i rekao Hrvati dajte se uozbiljite, pa dnevno nam šaljete kolko, kolko, kolko stotina ilegalnih migranata, samo kroz Brežice je prošlo 36 ilegalnih migranata i to iz Hrvatske, preko Hrvatske jel. Znači vi ćete morat tu slijedom ove odredbe ovog sporazuma, to s Mađarima sad sprječavamo kao ako ti migranti hrpimice ulaze u Mađarsku, mi, ili bježe ispred nas, mi imamo pravo za njima eto trčat, naši policajci ili vozit auto ili krijumčare hvatat u kamionima, ne znam Caddy-ima itd. kakvim sve već kombijima i tamo te krijumčare zaustavit, ali ostaje uvijek pitanje poštovani i državni tajniče i kolegice i kolege, al to ćemo ponavljat, to je evo fala Bogu sjednica Odbora za nacionalnu sigurnost, tematska je zakazana, danas smo skupili sve potpise, formalno to ide u roku 8 dana, ostaje pitanje strašno ozbiljno u pogledu tih ilegalnih migracija jer naš pravni sustav praktično je neučinkovit kad smo ušli u Schengen, do Schengena još je naša policija mogla učiniti nešto ovaj da spriječi, evo vi sad pokušavate popraviti štetu ovaj na neki način prema Mađarima, al ostaje nam, ostaje nam teško i bolno pitanje kad nas Mađari zatvore, kad nas zatvore Slovenci ili drugi dolje i Austrijanci i Talijani doista je ozbiljna, ozbiljna prijetnja i opasnost da Hrvatska ostane i postane hot spot. Ono što Milanović svojedobno 2015., 2016. iskoristivši takve pravne mogućnosti nije dozvolio, nije popustio Angeli Merkel i poput protočnog bojlera smo sve što je ušlo, a ušlo je 600.000 ilegalnih emigranata je uspio izlifrat prema Njemačkoj, prema Austriji, prema Mađarskoj, prema Sloveniji. Mi danas nemamo taj mehanizam, to chiuso, to je zatvoreno sve što dođe na granice RH tu i ostaje tu i ostaje odnosno ako i prođe kad ga utvrde da je prošo ilegalni migrant u Francuskoj, Španjolskoj, Njemačkoj, Italiji, Austriji kad vide da je kroz Hrvatsku prošao kao zemlje vraćaju u Hrvatsku. Neće vratit u Bugarsku i Rumunjsku i Grčku, a trebo bi njima vratit to jer su oni zemlja Schengen. Ne, kakva je to politika dat ćemo odgovore i nadam se doći do toga. Hvala vam lijepo. Slijedi rasprava Kluba zastupnika HDZ-a poštovani zastupnik Mario Kapulica. Zahvaljujem g. potpredsjedniče HS-a. Evo drago mi je da je kolega Sačić kao predsjednik Kluba Suverenista koji je danas bio na sjednici Odbora za nacionalnu sigurnost za razliku od kolege Bulja iz Mosta s kojim je u koaliciji pročitao uopće ovih tri i pol stranice sporazuma o kojem mi ovdje razgovaramo. Uvjeren sam da nitko u ovom Saboru ne bi trebao imat ništa protiv proširivanja i produbljivanja policijske suradnje u borbi protiv tzv. prekograničnog kriminala i s njim povezanih sigurnosnih prijetnji jer područje slobode i sigurnosti koje smo svojim građanima osigurali ulaskom u EU prije 10 godina, ulaskom u Schengen i eurozonu koriste neki drugi, ne baš dobronamjerni, koji se bave, koji tu slobodu, sigurnost i pravne okvire ugrožavaju na različite načine, koji tu slobodu i pravne okvire zloupotrebljavaju. U obrani tog prostora, sigurnosti i slobode suradnja među državama ima alternativu, ima, sve ima alternativu, ali ona bi ta alternativa išla na ruku kriminalu u prvom redu onom organiziranom, a mislim da to nije nikom u interesu. Mi smo se na Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost jutros složili da tu suradnju među državama pa i u ovom konkretnom slučaju između Hrvatske i Mađarske treba produbljivati i da kontinuitet policijskog djelovanja ne smije biti prekinut prelaskom granice i promjenom jurisdikcije, a to zahtijeva i prilagodbu i suradnju i ovim prijedlogom, ovim izmjenama, dopunama zapravo radimo upravo to. Nakon 15 godine primjene sporazuma, 10 godina nakon ulaska u EU predložene su izmjene koje su logične, životne, prihvatljive, koje su korisne do kojih se došlo na temelju dosadašnjih iskustava i Mađarske i Hrvatske strane i koje su dobile jednoglasnu potporu svih političkih stranka uključenih u rad saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. I na koncu ovaj sporazum odnosno njegova dopuna inicirala je hrvatska Vlada, prihvatila ga mađarska strana, njome se izvršavaju i međunarodne obveze i preporuke Vijeća Europe, a što je najvažnije njime se potvrđuje i izlazi u susret obostranoj želji i Hrvatske i Mađarske za učvršćivanjem i produbljivanjem suradnje u interesu zajedničke sigurnosti. Organizirani kriminal često ima međunarodni prekogranični karakter, velika je prijetnja europskim građanima, poduzećima i državnim institucijama te gospodarstvu u cjelini. Podržavamo ovaj sporazum i s punim povjerenjem ga dajemo u ruke onih koji će ga provoditi. Hvala lijepo. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata poštovanog zastupnika Erika Fabijanića. Poštovane kolegice i kolege, poštovani potpredsjedniče, predstavniče predlagatelja. Dakle, danas raspravljamo o Prijedlogu izmjene i dopune sporazuma koji smo potpisali sa Mađarskom 3. listopada 2008., a koji je vezan za prekogranični kriminal. Ono što je i navedeno od strane predlagatelja dakle Hrvatska je to inicirala izmjene tog sporazuma, to sigurno ne zato da bi brisali Republika Mađarska i stavili termin Mađarska u samom sporazumu kako je i predloženo jednim dijelom tih izmjena, razmišljam zašto je to onda Hrvatska inicirala, dakako, pretpostavljam da je dio koji je vezan za usklađivanje sa europskim europskim propisima. Nisam siguran međutim da smo bili jako motivirani inicirati novi sporazum odnosno izmjene i dopune sa Mađarskom iz razloga što se tiče migranata jer je riječ o eventualno ugrozi koja ide prema Mađarskoj, a Mađarska je onako prijateljski još kod prvog vala migrantske krize digla žicu sa Hrvatskom, mislim to isto tako govori o odnosima koje Hrvatska ima sa Mađarskom. Činjenica je na Odboru za nacionalnu sigurnost i podržano, dakle vi ne možete normalno ovdje govorimo o bilateralnom ugovoru, njega potpisuju predstavnici Vlade, mi ga ne možemo mijenjati, konkretno ovdje baš i nema nekog smisla mijenjati sam ugovor niti amandmanski niti bilo to nije ni predviđeno poslovnikom. Automatizmom je to drugo čitanje to je drugim riječima ovo što mi imamo danas klasična ratifikacija jednog sporazuma između dvije, između dviju, između od onoga što su vlade potpisale moraju poštivati prema svojim parlamentima, dakle ne mogu, ne mogu mijenjati ni zarez od onog što međusobno te vlade, te vlade utvrdile tako da ono što su i vlade potpisale ne mogu mijenjati prema svojim parlamentima zato da bi to ratificirali. A amandmanom nije predviđeno da mi, da mi mijenjamo tekst obrazloženja, ne ovaj ili samih saborskih izvješća ali, mislim da ih kao osobe koje predstavljaju građani kao političari ipak imamo pravo komentirati. Ja mislim da je to povod do onoga o čemu se je do sada govorilo u sabornici na tu temu, a to je kaže da je dosadašnja suradnja Hrvatske i Mađarske bila uspješna, a tijekom godina ukazala se potreba za proširivanjem i produbljenjem dakle područja policijske suradnje. Pa ja bi recimo taj dio izbrisao jer da zbilja postoji neka dobra suradnja onda bi nama kriminalac, barem po hrvatskom pravosuđu kriminalac gospodin Hernadi mogao dokazati svoju nevinost pri hrvatskim sudovima. Da ne pričamo od europske tjeralice odnosno Interpolove tjeralice od 2013., koje više nema, izbrisana je 2016., ali imamo čitavu silu i haridbu dakako kroz prolaženje iz Sanaderovog suđenja

opet potvrdio tu presudu pa se onda Hernadi žalio Europskom sudu, koji ga je odbacio zato što nisu svi pravni instrumenti, ovaj potrošeni u Hrvatskoj. Sad navodno, pretpostavljam da će biti zbog ovog što je sad, ono što je bila odluka Ustavnog, nama odnosi zbog Hernadija ali i drugih stvari baš i nisu tako dobri. Mislim, daleko od toga da odnosi Hrvatske i Mađarske mogu biti puno bolji ali mislim da je odgovornost Hrvatske, da izvinete, nije baš toliko, toliko ovaj, dakle za unapređenje tih odnosa mislim da je veća odgovornost na, na našim kolegama iz Mađarske nego, nego na nama samima. mi. Teško je, jedna od stvari koja je najteža u kaznenim djelima dokazati bez daljnjega da je to kazneno djelo mita, korupcije, nepotizma, klijentelizma itd. A činjenica je da ovdje je riječ o jednoj vrlo ozbiljnoj stvari koje je ugrozilo nacionalnu sigurnost kada mi govorimo o energentima to je ravno veleizdaji ako je ako je točno ono što su naši sudovi i naše pravosuđe što je utvrdilo i to, i to pravomoćno. Dakako da gospodin Hernadi nije izdao nikoga, on je gledao Mađarske interese. Ako je netko izdao, izdao je naš čovjek. Nije Hernadi. Ja ga time apsolutno ne branim. Meni je sasvim jasno da sa tom prekograničnom suradnjom mi nećemo, ovaj to sa Hernadijem ima jako male veze, pa čak i time što se i on sam žali da u zadnjih, u zadnjem desetljeću nije mogao izlaziti iz Mađaraske, ali isto tako totalno je netočno u ovom malograničnom dijelu koje je ograničeno na 30 km, da će mu se sad smanjiti za 30 km pojas unutar Mađarske, unutar kojega će se on moći slobodno, slobodno kretati jer to jedno s drugim, svi znamo da nema, da nema Ali u onom dijelu ocijene stanja zbilja ne mogu se složiti. Zašto smo mi inicirali sad? Dakako to može po ovoj špekulaciji ako nije izrekom rečeno. Mislim da to ima dosta veze sa švercom. Pogotovo kad je riječ o prekograničnom kriminalu. Ja mislim da ovdje prije svega šverc puno jeftinije mađarske robe koja ulazi u Hrvatsku i pretpostavljam, neka me se demantira da je to jedan od razloga zbog čega je Hrvatska inicirala dogradnju, dogradnju tog sporazuma, jer činjenica je da smo mi i u odnosu na potrošačku moć i u odnosu na cijene jedna od najskupljih država, država u Europi. Pa čak i nešto što je naš nacionalni proizvod, evo ako gledamo sad te cijene ono što je zamrznuto nije zamrznuto. Ima ljudi koji vole janjetinu, imamo pašku janjetinu, imamo krčku janjetinu, imamo ličku janjetinu. I dobro ona je dva puta skuplja nego u Italiji koja također proizvodi dobru janjetinu. Kako i zašto se to događa? Cijena rada je skuplja, sigurno u Italiji, sigurno više nego u Hrvatskoj. Cijena energenata je skuplja u Italiji nego u Njemačkoj, ali ovdje ne govorimo o Italiji, nego govorimo dakle konkretno o Mađarskoj. Mađarska ima puno niže cijene, dakle ovdje nije riječ o švercu, nego ljudi najvjerojatnije idu u šoping pa možda kupuju nešto u pretjeranim količinama, a možda i neke stvari koje su zabranjene. Tako da zašto je Hrvatska baš to inicirala nažalost može biti povod špekulacijama ako to nije u samom tekstu obrazloženja objašnjeno. To je pod 1. A pod 2 imamo s druge strane imamo jednu opću ocjenu stranaka i riječ o tom sigurnosnom dijelu po kojemu piše da smo mi zadovoljni, odnosno da imamo dobre odnosno da se tijekom godina ukazala dakle, da je suradnja bila uspješna. Ako govorimo o prekograničnom, možda je bila uspješna. Ali ako mi govorimo o onom pravosudnom dijelu, onda sigurno nije bila uspješna nego je bila katastrofalna. I to si moramo nažalost, to si moramo Slijedi rasprava Kluba zastupnika Centra i Glasa, poštovana Dalija Orešković. Kolege zastupnici, kasni su sati, neću dužiti ali nešto imam potrebe reći jer ovu dužnost obnašam u korist i za račun hrvatskih građana. Na primjeru ovog zakona reći ću tri teze koje se manje-više nažalost tiču svakog akta koji nam prolazi kroz ruke za vrijeme Vlade i režima Andreja Plenkovića. I svi ti akti pokazuju da Hrvatska ima tri temeljna problema. Prvi problem je kriza svijesti. Drugi problem je problem disfunkcionalnih institucija i treći problem je problem vodstva. Za početak ću odmah reći da u tehničkom smislu ne postoji nikakav problem sa ovim prijedlogom zakona, nitko nema ništa protiv osnaživanja Schengena ili produbljivanja suradnje između policije Republike Hrvatske i policije Mađarske. Dakle, tehnički propis za koji se očito nitko previše ne trudi razmišljati čemu on služi i on se u ovom Domu na žalost usvaja kao na traci. Ali kad kažem da postoji kriza svijesti mislim da je problem ako nismo svjesni da svi ti policajci koji sada imaju pravo ući u područje i na teritorij druge države ulaze sa nekom svrhom. I očito je da će oni proganjati ili istraživati kriminal nižeg značaja i niže težine, a čak i kada rade takve aktivnosti za kriminal manjeg štetnog učinka za javno dobro i zajednicu čak i tada njihova aktivnost nema smisla ako sve skupa ne završi jednim pravosudnim epilogom i onda dolazimo do drugog problema problem institucija. Hrvatsko pravosuđe je dalo jedan svoj epilog u jednom slučaju koji za razliku od brojnih pojedinačnih kriminalnih kaznenih djela koji oštećuju jednog pojedinca, jednu obitelj, jedno područje ili jednu zajednicu, jedno kazneno djelo koje uključuje mito od 10 milijona eura oštetilo je jednu cijelu državu i gospodarske interese generacija i generacija. I onda dolazimo do onog trećeg problema - problema vodstva. Vrlo često se govori kako opozicija nema lidera i to je glavni problem, jel' nad tim se HDZ naslađuje, nema opoziciju tko voditi. A ja ću otvoreno reći, evo jednom jedinom HDZ-ovcu koji ovo sluša. Nije problem hrvatske države što opozicija nema lidera, nego je problem to što Hrvatska država nema državnika, to što se nitko nije sjetio kad je već inicirao jedan možda i ne toliko bitan ili potrebit sporazum, jer je očito od 2008. funkcioniralo tako kako je funkcioniralo funkcionira i sada. Da se nitko nije sjetio reći, pa čekaj malo gdje je poštovanje hrvatskog pravnog poretka, gdje je poštovanje Hrvatske kao pravne države, kao članice EU kad razgovara sa drugom članicom EU. Čemu međunarodne konvencije, čemu europski acquis kojeg smo tako silno željeli usvojiti, čemu sve ono što je trebala biti europska pravna stečevina kada imamo presudu koja je za dostojanstvo Hrvatske kao pravne države i članice EU itekako bitna. I da nitko ne kaže pa dobro hajde mi sad iniciramo želimo neka poboljšanja. Ja se slažem sa kolegom koji je rekao da je poboljšanje odnosa primarno ovog trena na mađarskoj strani. Ali zar mi ne trebamo postavljati neke uvjete pa reći za dobrobit svega što u budućnosti želimo zajednički stvoriti kao dvije susjedne nacije izvolite ispoštivati pravni poredak RH, 10 milijona mita. Od tih 10 milijona mita do dana današnjeg niti lipe nije uplaćeno u državni proračun RH, a da ne a da ne kažem da nije niti će ikad, niti uopće može biti nadoknađena šteta i hrvatskim građanima i hrvatskom gospodarstvu. Ali ona mala satisfakcija, mala satisfakcija da osuđena osoba koja je davala mito provede te dvije godine u zatvoru kao što je sankcija i izrečena, pa to bi bio minimum nekog državništva, velikog vođe i velike Vlade Andreja Plenkovića. Hvala. Slijede pojedinačne rasprave poštovani Marijan Pavliček. Njega nema, gubi pravo. Slijedi Hrvoje Zekanović, nema ni njega. Idemo na završne rasprave poštovani Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

dosadašnjoj raspravi, ali i u uvodnom obraćanju predlagatelja Republika Hrvatska i Mađarska su 3. listopada 2008. godine bili stvorili međusobni sporazum o suradnji u borbi protiv prekograničnoga kriminala. I ono što se desilo da je u međuvremenu Republika Hrvatska prije svega postala punopravna članica EU 2013. godine, a nakon toga svjedočili smo da je i početkom ove godine postala i dio Schengenskoga prostora. Schengen je kao jedan od temelja europskoga projekta zaživio od 1995. godine kada su na tom području ukinute kontrole granica, sloboda kretanja diljem EU postala je stvarnost. Građani mogu živjeti, studirati, raditi i provoditi svoje dane bilo gdje u EU i ovo pravo olakšava putovanje mnogim turistima i poslovnim ljudima. Milijoni ljudi svakodnevno putuju unutar granica EU, a sloboda kretanja u praksi može značiti različita prava za različite kategorije ljudi. upravo je to jedan od razloga što se početkom godine Republika hrvatska odlučila da ovaj naš Konačni prijedlog utvrđivanja sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o izmjenama i dopunama sporazuma stavi na dnevni red. Puno toga u međuvremenu se promijenilo vezano za međunarodni položaj RH gdje je on sada i učvršćen i gdje je ona postala kao što sam rekao ne samo članica EU, nego i otvorenog Schengenskoga prostora. Zato je bitno za napomenuti da ovaj sporazum sa Mađarskom smo prije svega išli mijenjati kako bi policijsku suradnju prilagodili promjenama okolnosti nakon ulaska Hrvatske u Schengen, odnosno sa sporazumom omogućujemo našim policijskim službenicima provedbu kompenzacijskih mjera nakon ukidanja kontrola na unutarnjim granicama između Mađarske i Republike Hrvatske. Isto tako dobro je i za pozdraviti da je taj sporazum napravljen i u biti ratificiran u jednome kratkome roku. Također ovim zakonom potvrđuje se sporazum kako bi njegove odredbe u smislu članka 141. Ustava Republike Hrvatske postale dio unutarnjega pravnoga poretka Republike Hrvatske, a sporazumom se mijenjaju i dopunjuju odredbe iz 2008. godine koje se odnose na provođenje prekogranične potjere, zajedničke granične ophodnje, zaštitu osobnih podataka, te odnos odredbi sporazuma prema drugim međunarodnim obavezama. Dobro je za naglasiti da ovaj sporazum ne mijenja nikakva druga prava koja postoje po svim drugim ugovorima i isto tako da i sam nadležni matični odbor Hrvatskoga sabora, dakle Odbor za unutarnju sigurnost je jednoglasno sa 11 glasova za prihvatio ovaj sporazum što sigurno govori da je on i u interesu Republike Hrvatske i upravo i iz toga razloga i klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati predloženi prijedlog. Zahvaljujem. Evo sa ovim smo iscrpili raspravu. Nitko više nema prijavljen. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Nastavljamo sutra u jutro u 9,30 Konačnim prijedlogom zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, drugo čitanje, P.Z. br. 532. Ugodan ostatak dana svima!